ravno s takšnimi dikcijami, tudi to nekateri v Državnem zboru kliče. Tako porazno prazne interpelacije brez tehtnih argumentov, brez trdnih temeljev, je enostavno sprevržena, izkoriščena. Državni zbor, predvsem poslanci koalicije smo ure in ure poslušali ene in iste mantre samega enega človeka iz SDS, ene in iste, ampak to kaže samo na to, kako premalo argumentov, vsebine je iste interpelacije. Ampak na koncu bom res dodal nekaj zelo pomembnega. Ne si misliti, da nismo razkrili ta modus operandum, ne mislite, da se pustimo sprovocirati, spregledali smo vas, pa ne samo mi, cela Slovenija. Mi pa smo vsak dan bolj močnejša in močnejša koalicija. Gospa Bobnar, vi ste pa ena izmed ministric, ki lahko z vašim delom predvsem dajete državljanom občutek varnosti in prijazne države, zato veliko nadaljnjih uspehov. V Sloveniji, je pa čas za nove pristope, nov pogled in boljšo Slovenijo. Hvala. Hvala lepa. Prosim za mir v dvorani. Besedo ima Tomaž Lah. Poslanec Tomaž Lah, izvolite. Hvala za besedo. Torej o nepotrebnosti in neučinkovitosti današnje interpelacije sploh ne bom izgubljal besed, ker je bilo že toliko vsega povedanega, toliko argumentov proti tistim štirim točkam, od katerih niti nobena ne izpolnjuje kakšne zakonske kršitve. Absolutno podpiram seveda ministrico in njeno delo in bom seveda za to glasoval proti interpelaciji. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Jelka Godec, izvolite. **JELKA GODEC (PS SDS):** Hvala. Zdaj mene veseli no, da je prišla svoboda in da je ministrici, ki je v bistvu sodelovala pri postavljanju ograje, pa njemu kolegu Šarcu pa SD-ju pa še komu povedala, da je šlo takrat za sramotno dejanje, a hkrati istočasno sekljanje tej ministrici in pravite, da dobro dela, da le naj dela tako naprej. Ampak je bilo pa sramotno dejanje, ko je pa postavljala ograjo. Zdaj, jaz moram reči, rečeno je bilo tudi, da se končno danes saga končuje, saga se šele začenja. Preberite si poročilo Frontexa, ki govori, da je v tem trenutku ne beguncev in nismo govorili o beguncih, ampak o ilegalnih migrantih, da je v tem trenutku 73 % povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, torej oziroma največ po letu 2016 in skoz ste govorili, da je danes drugačno stanje, kot je bilo takrat, ko se je postavljala žičnata ograja. Ne, še hujše bo in to vam govorim danes, imate objavljeno v vseh medijih. In to je bil v bistvu razlog za posmeh, bil je tudi razlog za posmeh tisto, kar je govoril kolega Grims, da bo Slovenija postala žep, da je potrebno ustaviti ilegalne migrante, ker bo na to drugače gledala tudi Evropa. Nasmeh na vaših ustnicah je takoj zamrl, ko se je prebralo sporočilo ministrice Fajonove danes iz Bruslja, kjer zasedajo zunanji ministri, kjer je povedala, da ne želi, da bi s porastom števila nezakonitih pribežnikov postala Slovenija nekakšen žep in da seveda bo potrebno tudi ponovno vzpostaviti oziroma uvesti nadzor na meji. Tega odgovora danes od ministrice za notranje zadeve, torej kaj meni o tej izjavi, nismo slišali. To so dejstva katerim ste se danes smejali. In še enkrat, ministrica, vaše sramotno dejanje danes v bistvu aplavdirajo in delajte le tako naprej. Hvala.

Jaz bi samo rada izrazila podporo gospe ministrici, podporo Vladi, delu, skupnemu delu vseh ministrov in ministric in seveda bom proti interpelaciji, hvala.

Eden izmed prejšnjih razpravljavcev je govoril, kako slovenski desničarji pošiljamo ženske za štedilnik oziroma kuhinjo. In to govori poslanec,

Zdaj pa, če gremo k interpelaciji. Danes smo dobili z zanimanjem dve novici v slovenskih spletnih medijih. V prvih desetih mesecih letošnjega leta je bilo ugotovljenih 73 % več ilegalnih migrantov z enakim obdobjem lani in največ po letu 2016. In potem čez dve uri po besedah zunanje ministrice, torej kolegice ministrice, ki je danes interpelirana, je Slovenija po hrvaškem vstopu v schengensko območje, ko ali če bo to potrebno, pripravljena uvesti nadzor na meji, saj, kot je pojasnila, si Slovenija namreč ne želi, da bi s porastom števila nezakonitih pribežnikov postala nekakšen žep. In spoštovana ministrica, tudi jaz se nisem imel namen javiti, ampak jaz prihajam iz Posavja in ljudje v Posavju so zgroženi nad vašim vabljenjem, ko ilegalne migrante vabite v Slovenijo, podirate ograjo in ogrožate varnost ljudi, ki živijo oziroma živimo ob meji. Kršite zakone, ogrožate varnost slovenskih državljanov. Ob tem pa še vprašanje, ki prihaja iz vrst policistov v Posavju: ali držijo informacije, da posavski policisti ne smejo aktivno loviti ilegalne migrante? Hvala. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Sandra Gazinkovski, izvolite. Danes smo slišali že marsikaj, a ne morem mimo izjave gospoda Hoivika, distancirala bi se od njegove trditve. Nihče od nas izogibanje, Svoboda nima nič z dogodki v Fotopubu. Še več, obsojamo jih. In če je gospod Smodej kriv, naj ga obsodijo. Posiljevalcev ne podpiram ne jaz ne kdorkoli v naši stranki. Spoštovani kolega, veseli me, da vas skrbi za gibanje Svoboda in za njene člane, a še enkrat poudarjam, da mi te dogodke ostro obsojamo ne glede na to, kdo jih izvaja. Kar se tiče ministrice pa lahko pa jo lahko samo pohvalim in zaželim vso srečo še naprej. Hvala.

odgovornost, ki jo imate do ljudi. In to je, da delate dobro in v korist naših državljanov. Zdaj kot prvo, na vaši funkciji je prva ta vaša odgovornost, da se naši državljani počutijo varne, varne v svoji lastni državi, ampak glejte, z dejanji, kakršna so vaša, se naši državljani več ne počutijo varne. In če bi šli malce med ljudmi, ki živijo ob meji, bi vam marsikaj lahko povedali, kako je, ko pade ograja in kako se oni počutijo varni v svojih domovih v tem času. Tako da, spoštovana koalicija, verjemite, danes ni do smeha ne ljudem, ki živijo ob mejah, pa tudi ne policistom, ki morajo varovati te meje, ni jim do smeha. Število ilegalnih prebežnikov oziroma migrantov se je znatno povečalo, ampak žal vi teh dejstev danes tukaj ne želite priznati. In tukaj na tem mestu moramo povedati, da je ministrica dejansko padla, padla na tej svoji funkciji in v prvi vrsti v svoji odgovornosti, ki jo ima do državljanov. Zato bom seveda jaz interpelacijo tudi podprla, ker je prav, da ne samo, da sedite na položaju, ampak delate tudi tisto, kar je prav, da delate, in to je, da delate v korist naših ljudi in da delate dobro.

opozicijskih poslancev, ki sploh niso bili na 11-razpravi. Vsi vemo, da se nismo pogovarjali, da se ne zavedamo, da migranti prihajajo. Govorili smo o podnebnih spremembah, seveda se zavedamo, jaz pa podpiram vašo namero, da se osredotočate na integracijo ljudi, ki prihajajo ne pa na sovražnost in razdvojevanje, zato bom seveda proti interpelaciji in vam želim uspešno delo. Besedo ima poslanka Anja Bah Žibert. Izvolite. **ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS):** Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Oglašam se po dolgem času, ampak mi je prav zanimivo, ker imam občutek, da si poslušalci in gledalci čestitajo. Tako nekako izgleda sedaj ta zadnji del interpelacije. Ampak, spoštovana kolegica, ni se treba opravičevati v mojem imenu, če bo potrebno se bom to storila sama. Skrbite zase, prosim! Kar se tiče pa ministrice, pa naslednje. Spoštovana ministrica, neposredno ste sodelovala zraven pri postavljanju ograje, tako kot tudi nekateri ostali člani te Vlade in koalicijski partnerji. Postavljali ste to ograjo, danes pa ste glavni protagonisti kako jo je treba odstraniti. Pa kje je kakšna verodostojnost in to v času, ko Frontex opozarja, da imamo največji upad migracij, ne beguncev, migrantov po letu 2016? to je nedopustno. Že to je dovolj, da bi mogla ta interpelacija uspeti. Naprej. Govorili ste o tem, da se boste vedno zavzemali za pravico do protestiranja, pri tem pa ste zanemarili ustavno pravico do tega, da se sankcionira razpihovanje sovraštva in netenje sovraštva na naših ulicah. V petek smo mu bili zopet priča in vi se temu smejete. Vem, ker bi verjetno najraje bila tudi tam zraven, ampak funkcija, le funkcija in ta je le slajša. Prav tako ste zavajali danes, ko ste govorili o strukturi migrantov, ki prihajajo. Meni ste na poslansko vprašanje namreč odgovorili - prišlo je par dni nazaj -, da te strukture nimate, da strukture migrantov, se pravi, koliko je žensk in koliko je otrok sploh nimate, danes pa ste tukaj na veliko govorili koliko je mladih in mladoletnih. od kod? Vam bom pa povedala samo en podatek in sicer od 5 tisoč 452 prosilcev, od tega je samo devet mladoletnih žensk.

Večina migrantov je tako ali tako tranzitnih, kot smo danes čuli. Nihče ne rabi toliko časa, da preide Slovenijo od prečkanja na južni meji do severne.

saj mi, kar argumentirano kontra povemo. Tukaj zmahnjujejo z glavo, pokajo grimase, negodujejo, držijo se kot mile Jere. Ustvarjajo probleme, včasih več, včasih manjše, tako da, ne vem. Ministrica in ekipa vladna, tako naprej. Interpelacijo bomo zavrnili.

Pravijo, da je modrost takrat, kadar vemo kompleksno zadevo pojasniti na preprost način. Torej, da s kratkim. Gospa ministrica, delate odlično, noben očitek s strani opozicije me ni prepričal, kvečjemu pa bom, zaradi modrosti dal tri pikice.

(Nadaljevanje) Spoštovana ministrica, zahvaljujem se vam za vašo pokončno držo in pogum, tako da bom glasovala proti tej,

In dokler bo tu notri sovražni govor, bo sovražni govor tudi zunaj. Sovražni govor ne sme imeti mesta nikjer. In da ponovim tudi že izrečeno z druge strani, ja, resnica boli. Boli takrat, ko pride Svoboda in naredi državo boljšo. Z vsemi ministri, s predsednikom Vlade na čelu. Danes smo očitke na račun ministrice za notranje zadeve, spoštovane gospe Tatjane Bobnar, kateri lahko izrečem samo podporo. Seveda interpelacije ne bom podprl.

vprašanje, ali smo vrgli stran čas danes prebiti na tej seji, po mojem zahvaljujoč ministrici Bobnarjevi ne, ker je dobro izkoristila čas, da je slovensko javnost seznanila z dejstvi, s fakti, ne pa resnice, pol resnice in vse tisto, kar kolegi iz desne prikazujejo slovenski javnosti, da naj bi živeli v nekem strahu. Že zaradi tega se je splačalo imeti danes to sejo. sejo. Okrog predlagateljev pa samo toliko, spoštovane kolegice in kolegi iz SDS, moram reči, da ste bleda slika tistega, kar ste včasih bili. Tisto kar počnete, zdaj se smešite. Drugače pa seveda, spoštovana ministrica, ne bom podprl interpelacije. Hvala lepa. Lahko prosim za mir, poslanec Žan Mahnič. Poslanec, ali se lahko prosim umirite. Zaključujem razpravo o interpelaciji in prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Predlagatelji interpelacije predlagajo zboru, da po opravljeni razpravi sprejme naslednji sklep: »Državni zbor Republike Slovenije na podlagi vložene interpelacije izreka nezaupnico ministrici za notranje zadeve, mag. Tatjani Bobnar in jo razreši s funkcije, s tem ji preneha funkcija ministrice.« V skladu z drugim odstavkom 118. člena Ustave Republike Slovenije bo nezaupnica ministrici izrečena, če bo zanjo glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Pričenjamo z glasovanjem. Postopkovno? Obrazložitev glasu. Izvolite. V imenu poslanske ali… V imenu poslanske skupine ima obrazložitev glasu poslanec mag. Branko Grims. Izvolite. Danes bomo v SDS soglasno podprli interpelacijo zoper ministrico Bobnarjevo, zato ker ne spoštuje zakonov, kar se je izkazalo tudi danes, zato ker je zavajala javnost v zvezi z ograjami na južni meji, zato ker ne najde ustreznih odgovorov na čedalje večji val, ki ga je izzvala sama z začetkom podiranja ograje, s tem napačnim signalom, ki je šel do ilegalnih migrantov. Glasovali bomo za interpelacijo zaradi njenega ravnanja v zvezi s Fotopubm, ker je očitno prišlo do drugačne uporabe pravil, do drugačne uporabe metod in sredstev, kot je v takih primerih običajno in se ni storilo vse, da se stvari razreši. Glasovali bomo pa tudi za, ker se je danes pokazalo kako zelo dvolična je ta koalicija in pač ministrica Bobnarjeva, ki ni **153. vprašanje, kako komentira ambicije zunanje ministrice Fajonove, ki je napovedala, da bo Slovenija po hrvaškem vstopu v schengensko območje pripravljena uvesti nadzor na meji in, kot je pojasnila, si Slovenija namreč ne želi, da bi s porastom števila nezakonitih prebežnikov postala nekakšen žep. Ko sem zjutraj to navedel kot temelj interpelacije ste se v koaliciji kot dokaz posmeha in napuha točno istemu stavku posmehovali. To seveda veliko pove o vas. Veliko pove pa o ministrici tudi to, da je pred tremi leti po po južni meji skupaj s takratnim ministrom Poklukarjem in pa predsednikom Vlade Šarcem prepričevala ljudi za to, da so šli v, da so dali prostor za ograjo, danes pa pravi, da ograja ni učinkovita in da jo ruši. To seveda pokaže popolno dvoličnost. En obraz je za tu, eden je za tujino, en obraz je za danes, en obraz je za včeraj, za jutri, po potrebi tisto, kar se očitno splača. In zato ne čudi, če imamo policijo, kot se je izkazalo danes, ki ne preiskuje ukradene identitete, odlivov denarja iz Gen-i v zvezi s predsednikom vlade, ne pregleduje organiziranih pač tistih, ki sodelujejo v volilni kampanji in očitno dobivajo denar iz tujine, kar je prepovedano po zakonu in ne reagirajo, ko se zunaj pred parlamentom vpije smrt, smrt, poziva k streljanju in grozi s smrtjo posameznim državljankam in državljanom, tudi poslancem tega Državnega zbora. To seveda dokazuje, da so dvojna merila, ki so nedopustna, ki so neskladna z zakonom in nas morajo posebej skrbeti. Kajti ti napadi na opozicijo, kritične medije in na svobodo govora, kar je bilo tudi danes tu, so jasen znak totalitarizma. Hvala lepa. Želi še kdo? V imenu poslanske skupine? V lastnem imenu, poslanec mag. Krajnc, izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Glede na to, da mi je bilo rečeno, da nimam energije, da bi še razpravljal, da ne delam dovolj, lahko ponovno ponovim to, kar sem vam v četrtek povedal. Vprašajte varnostnike kdo hodi domov ob polnoči, ob enih, ker se pripravljam, ker vse gradivo pridelam. zaradi pobalinskosti, zaradi takšnega psihiranja bom še toliko bolj z veseljem podprl ministrico. Verjamem pa še vedno to, kar sem prej rekel, da se je potrebno vprašati o smiselnosti in učinkovitosti našega dela. To pa ne pomeni, da nisem pripravljen tudi 20 ur razpravljati, če je razprava normalna, če je spoštljiva, če ima argumente, če se poslušamo, ne pa takšne nebuloze in flancanja, kot smo jim bili priča danes. Ministrica, podpiramo vas. Hvala lepa. Še kakšna obrazložitev glasu? Izvolite, gospod Aleksander

Hvala lepa. Mislim, da smo izčrpali obrazložitve glasu in razpravo in vse, tako da prehajamo na glasovanje. Glasujemo.

Navzočih je 75 poslank in poslancev, za interpelacijo je glasovalo 24 poslank in poslancev, proti 50. (Za je glasovalo 24.) (Proti 50.) Ugotavljam, da sklep ni bil sprejet.

Glede na izid glasovanja ugotavljam, da ministrici za notranje zadeve nezaupnica ni bila izglasovana. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 23. izredno sejo Državnega zbora. Poslanke in poslance obveščam, da se bo čez 15 minut, to pa je ob 22. uri začela 24. izredna seja Državnega zbora. **154. se imejte lepo. Nasvidenje.